više informacija od uvaženih kolega vezano za predloge sporazuma. Ono što bih ja želeo da iskažem je da ovakva sednica i ovakve tačke dnevnog reda o kojima bi se diskutovalo u vreme tajkunskog žutog režima nisu ni postojali, zato što u njihovo vreme njih nije interesovalo kako da Srbiju unaprede, kako da je što bolje pozicioniraju na međunarodnom planu, kako da se uspostavi ta saradnja u svim segmentima društva, ne samo u ekonomiji, već i u oblasti vojske, u oblasti kulture, sporta, informisanosti. Ne, njih je sama interesovalo kako da ono što je postojalo u Srbiji opljačkaju od građana Srbije, kako da to strpaju u svoje džepove. Tu igricu koju su igrali do 2012. godine na svu sreću su završili. Nažalost ta cifra je došla do 619 miliona evra, ali u svakom slučaju voljom građana Srbije je ona zaustavljena i voljom građana više nikada se neće ponoviti.U vreme dok je na čelu Ministarstva odbrane bio Boris Tadić, a kasnije ga zamenio Šutanovac, u narodu poznat kao šuntanovac, njima je važno bilo kada su u pitanju odbrana i vojska samo kako će tenkove topiti, kako će svu imovinu koju vojska ima rasprodati, jer po njihovom mišljenju nije ni bilo potrebno osigurati bezbednost36/2 MJ/MTi sigurnost građana Republike Srbije, a o međunarodnoj saradnji po pitanju odbrane, po pitanju razvoja odbrambene industrije, naučno-tehnoloških istraživanja u tim segmentima nije ni bilo.Dolaskom SNS na vlast i Aleksandra Vučića na čelo Ministarstva odbrane krenule su značajne bitke da se vode, da se vojska oporavi, da se naša odbrambena i namenska industrija oporave. Danas te rezultate i te kako možemo vodite, a posebno u komšiluku gde živim, u Trsteniku gde imamo PPT namensku industriju koja i te kako uspešno funkcioniše i radi, upošljava veliki broj građana. Drago mi je da svakim danom naša odbrambena industrija sve više napreduje, imamo novih naučnih i otkrića koja se implementiraju i zahvaljujući ovakvim vidovima saradnje mi ćemo to znanje moći da razmenimo i sa drugim državama i dalje da radimo na razvoju našeg instituta i odbrani.Apsolutno se slažem sa uvaženim i kolegom Marjanom Rističevićem da je potrebno dalje ulagati u vojnu tehniku, ulagati u našu odbrambenu industriju, podizati standard kada je u pitanju vojska, jer jedan od bitnih segmenata i uloga države i kada govorimo o tim ekonomskim doktrinama, bila ona kenzijanska ili liberalna, uvek govori da je jedan od glavnih zadataka države pobediti unutrašnji red i mir i osigurati spoljne granice države.Kada govorimo o ekologiji, sporazum koji je pred nama je jako bitan i još jedan dokaz da je Srbija važan deo Međunarodne zajednice, da se zajedno da drugim državama bori kako bi sprečila efekte globalnog zagrevanja, klimatskih promena i daje svoj skroman doprinos i koliko god on mali bio, ipak je značajan da se to predupredi. Glasanjem ovog sporazuma takođe ćemo dati taj doprinos, ali ono što želim da kažem jeste da borba za očuvanje životne sredine i ekologije ne može da se radi praznog stomaka.Za vreme tajkunskog režima nisu ni razmišljali o ekologiji, ali nažalost nisu razmišljali ni o stomacima građana, već su razmišljali kako da preduzeća koja su ti radnici gradili decenijama unazad, koja su njihovi preci gradili, da razore, da opljačkaju, da rasprodaju, opet kažem, da svoje duboke džepove popune, koji su često bili i bušni, pa kako su punili džepove, tako su ih brzo i praznili, ne gledajući kako će ti ljudi preživeti, kako će svoju decu moći da pomognu, kako će decu koja su na studijama da iškoluju i da na taj način obezbede budućnost ovoj zemlji, ako već nisu razmišljali o budućnosti tih porodica i dece.Danas je ta situacija drugačija zahvaljujući reformama koje su započete 2014. godine, koje je predvodio sadašnji predsednik Aleksandar Vučić sa svojim timom, doprinele su da stomaci građana budu puni i da budu još puniji i da na osnovu toga imamo dovoljno sredstava da možemo da se zalažemo i borimo i za očuvanje životne sredine i za ekologiju.Ono što je jako bitno kada govorimo o programu vezano za studentsko stanovanje, ovim programom će se završiti, kada govorimo o Niškom univerzitetu jedna važna investicija koja se decenijama unazad radi, a to je ta ta studentska zgrada za 400 ležajeva koja će biti i koja se nalazi u delu grada u kome se nalaze tehnički fakulteti.Inače da napomenem da Elektronski fakultet je jedan od fakulteta za ponos danas, koji daje značajne doprinose ne samo u obrazovanju mladih ljudi, već daje doprinos i u razvoju nauke i kao što znate u tom kompleksu je izgrađen i naučno-tehnološki park koji se i dan danas koristi od strane tih istih studenata i mladih inovatora da svoje biznis ideje pretoče u realnost, da to svoje znanje plasiraju na domaće i na međunarodno tržište, a to je sve nešto o čemu žuta vlast nije razmišljala i uzimala u obzir. Za njih je bilo bitno da je to zelena livada koja je služila za ispašu konja. Apsolutno nisu vodili računa ni o potrebama studenata, nisu vodili računa ni o potrebama naše nauke, ali je danas ta slika značajno promenjena.Takođe, izgradnja studentskog doma u Beogradu sa smeštajnim kapacitetima od 1.000 je takođe važna, jer znamo da je Beogradski univerzitet najstariji i da je ponos naše države i našeg obrazovnog sistema, ali sam siguran da se ovde neće stati, jer kao što su i moje uvažene kolege rekle, potrebe su još još veće i radiće se značajno na tome. Ono što će svakako biti za ponos za sve veći broj mladih ljudi po završetku srednje škole, odlučuju se da upisuju fakultete, pa i oni koji se u međuvremenu zaposle, sa ciljem da nadograde svoje znanje i da budu još korisniji segment našeg društva. Ono što je bitno, mladi ljudi se u Srbiju vraćaju posle školovanja u inostranstvu, da svoje znanje ovde prenesu, čak se vraćaju da unaprede i više nivoe našeg obrazovanja.Sve ovo pričam iz razloga da ukažem da je ovo za njih bilo nebitno, što su moje kolege i potvrdile, a i građani Republike Srbije dovoljno su samo da se prisete kako je zemlja izgledala ranije, kakva je naša infrastruktura bila. Sećam se, u Kruševcu imali ste ni jedan ispravan semafor, retko ste mogli da nađete ulicu koja nije imala rupu u sebi, u kojima ste mogli da sadite mini bašte pa da se sadite urbanom poljoprivredom.Danas je slika skroz drugačija. Danas je Kruševac jedan od primera gradova u Srbiji koji postaju pravi gradovi po uzoru na evropske, gde gde imate zaista kvalitetnu infrastrukturu, imate odlične puteve, gradi se autoput Moravski koridor. Imate naselje Novi aerodrom, kako ga zovemo, koji će biti ponos grada, kao što je i „Beograda na vodi“ ponos Beograda i Srbije, jer je to naselje koje posle više decenija je u stvari novo naselje koje se gradi u Kruševcu, koje je nekada, slično kao u niškom kraju, kada sam pričao za elektronski fakultet služilo samo za ispašu konja. Danas tu već polako niču prve zgrade, investitori su kupili parcele za Vidovdan i obeležavanje 650 godina od postojanja Kruševca, tu smo svečano otkrili spomenik Knezu Lazaru, kao jedan mali, skromni vid zahvalnosti osnivaču grada Kruševca i jednom od naših velikih srednjevekovnih vlada, koji se borio za očuvanje srpstva i srpske države u periodu kada je to bilo najteže činiti.U Kruševcu se gradi aerodrom Rosulje, koji 20 i više godina nisu znali da završe, nije da nisu znali, nisu imali želje, jer opet kažem, jedino za šta su se oni zalagali bilo je kako samo da zadovolje svoje potrebe, kako svoje džepove da napune, a za građane ih je bilo baš briga.Ponosan sam kada govorim o sferi obrazovanja što je Kruševac dobio i prvi državni fakultet, Poljoprivredni fakultet, koji je osnovan 2017. godine, koji je ove godine upisao četvrtu generaciju studenata, koji ima odlučnu saradnju sa Institutom za krmno bilje, institutom koji su oni hteli da unište, a koji danas uspešno funkcioniše, koji nije zatvoren. To je jedna ispravna odluka, jer nažalost, Kruševac je bio jedini od većih gradova u slivu Zapadne Morave, koji nije imao državne fakultete, nije zapravo imao nijedan fakultet sa sedištem, a ipak je grad veličine od 127 hiljada i više stanovnika.Zaista sam ponosan na sve rezultate koji su učinjeni. Neću govoriti o privrednim uspesima, uspesima ekonomije, o tome smo često govorili.Kako bi oni probali da unize sve ove rezultate koji su ostvareni i u borbi protiv korone i u ekonomiji, podizanju životnog standarda, koriste svoje medije, naravno, daju naloge da po svaku cenu iskopaju određen statističke podatke koje bi tumačili na njima način koji odgovara, kako bi rekli, e, pa znate šta, niste vi napravili ne znam kakve uspehe, u naše vreme je mnogo bolje i mnogo se bolje živelo. Tako da, u jednoj od novina čiji je vlasnik naravno Dragan Đilas možete da pročitate tekst koji kaže „bajke o ekonomskom tigru“, u kome rade statističku analizu statistike privrede Republike Srbije od 2000. do 2011. 2011. godine, a onda rade dalje analizu od 2011. do 2021. godine, gde, jel te, oni su došli do zaključka da se u njihovo vreme mnogo bolje živelo.Gospodo tajkuni, sudski overeni lopovi i lažovi, ako se bolje živelo u vaše vreme, pa zašto su vas građani 2012. godine smenili? Zašto su na izborima izašli i podržali SNS i Aleksandra Vučića, a nisu vas ako se već hvalite da ste imali takve rezultate?Neću zalaziti u osnove statističke analize, jer je to bespotrebno, jer prosto svi ovi ljudi koji se bave ovakvim analizama, analize rade po novoj doktrini koju je otkrio Dragan Đilas i koju uspešno implementira u svojim statističkim analizama kada radi anketiranje javnog mnjenja u kojima on naravno uporno tvrdi kako ta njegova neka opozicija ima natprosečnu podršku, kako on može da smeni Aleksandra Vučića, a kada dođe vreme za izbore nema ga nigde. Povuče se u svoju rupu kao mali miš i onda glumi nekog Kalimera, govorili stalno – ovo je nepravda, ovo je nepravda.Tako ste imali prilike da pročitate i danas da Dragan Đilas i njegova strančica neće potpisati, odnosno podržati Predlog sporazuma za izlazak na izbore koje su evroparlamentarci pripremili, a po njihovom pozivu i onda se tu pravdaju kako jel te nisu to izborni uslovi koji njima odgovaraju, to su opet izborni uslovi koji idu na ruku Aleksandru Vučiću, a sa druge strane stalno tvrde kako Aleksandar Vučić više nema nikakvu podršku ni u EU, ni u međunarodnoj zajednici, kako je on nekakav diktator, tiranin protiv koga treba svi da se okrenu u svetu. Onda sami sebe demantuju.Vidite gospodo, to lažovi i rade. Vreme uvek pokaže ko govori istinu, a ko laže, a kada lažu krene samog sebe da demantuje, onda vam je jasno da zapravo sa njima nemate šta da tražiti, niti bilo kakvu podršku da im date.Juče smo u diskusiji zapravo jasno utvrdili da su oni svesni da nemaju podršku od strane građana Republike Srbije, da tu statističku analizu koju oni daju, da je to zapravo opet još jedna šarena laža iz seta asortimana „magla“ industrije Dragana Đilasa i Dragana Šolaka. Naravno, kada se govori o ovakvim stvarima nije ni čudo, jer prosto svima je bilo jasno u Srbiji da u tim pregovorima u kojima je on ušao, one je ušao zapravo da se ne bi dogovorio, da bi našao nekakve ponovo argumente da kaže kako neće izaći na izbore i da je ulica ta koja treba da odluči ko će upravljati u Republici Srbiji.Gospodo Srbiji.Gospodo tajkuni, ulica nikada neće odlučivati o tome ko će upravljati Srbijom. Ulica nikada neće utvrđivati kakva će se politika voditi u Republici Srbiji. Odluku donose samo građani Republike Srbije na izborima koji se organizuju, a oni koji su želeli da rade na daljem unapređenju izbornih uslova koji su danas mnogostruko više bolji nego u onom periodu kada su žuti tajkuni vladali, kada su samovoljno povećavali izborni cenzus, jer su se plašili konkurencije i plašili su se svojih mesta, odbornika, gradonačelnika itd, danas kažu da su ti uslovi gori nego što su bili u njihovo vreme.Ne bih se baš složio, ne bi se složili ni građani Republike Srbije. U svakom slučaju, svi oni koji žele da daju maksimalan doprinos daljem unapređenju Republike Srbije, unapređenju života građana Republike Srbije su uvek dobrodošli i uvek njihove ideje volimo da saslušamo i ono što je dobro i što može da se implementira uvek ćemo implementirati, jer kažem, Aleksandru Vučiću i politici koju on vodi interes građana i boljeg života građana je na prvom mestu. Zato njega možete videti među stanovništvom kako razgovara, kako rešava probleme, a ne na „Tviteru“, na društvenim mrežama, na „Fejsbuku“ gde pokušava da, kao što radi Dragan Đilas i drugi, da vodi nekakvu „Tviter“ politiku, odnosno da se bave govorim o međunarodnim odnosima upravo ovaj brojni sporazumi koji su danas pred nama i koji će u budućnosti biti govore o poziciji Republike Srbije na međunarodnoj sceni koliko smo cenjeni i koliko nas vide kao odlične partnere u oblasti odbrane, oblasti nauke, ekonomske saradnje, pa i zajednička sednica vlada Mađarske i Srbije koja se održala u Mađarskoj upravo govori o tome i brojni sporazumi koji su tamo potpisani kako bi se dalje unapredio bilateralna saradnja dve države ide u prilog tome.U njihovo vreme toga nije ni bilo. Njima je bilo važno samo da ispunjavaju direktive koje su dobijali od interesnih grupa kako će uniziti Republiku Srbiju, a o tome koliko su u međunarodnim krugovima jaki govori upravo period kada je Kosovo, lažna država Kosovo samoinicijativno proglasila tu nezavisnost i koliko je država tada u stvari povuklo svoje priznanje. Ni jedna nije povukla, jer se oni nisu ni bavili time. Njima je zapravo bilo bitno samo kako će rasprodati, ne imovinu građana, nego vidite jasno i delove države, pa posle Kosova i Metohije došla bi verovatno Vojvodina, pa posle Vojvodine i drugi delovi Srbije. Dok to ne bi došlo u nekom krugu dvojke kojim bi se oni zadovoljili, a upravo je taj krug dvojke koji samo Dragana Đilasa interesuje i zbog čega on na izborima nikada neće smeti da se kandiduje ni za predsednika države, ni za premijera, jer njega interesuje jedino mesto gradonačelnika Beograda i da nastavi svoju pljačku u kome su ga građani sprečili 2013. godine kada je smenjen sa funkcije gradonačelnika.Juče smo imali prilike da čujemo samo jedno u nizu nedela koje je uradio sa PKB-om, a i moje kolege su pričali o mostu na Adi, a građani Beograda su to odlično mogli da vide i u infrastrukturnim radovima i drugim problemima koji u nasleđe vlasti koja ga je nasledila ostavio i koji su danas rešeni i kada grad Beograd ima i te kako rešen veliki broj problema, kada ima ogroman budžet, ogromne investicije koje se realizuju, ali ne investiciju privatne džepove, već investicije u bolji život građana Beograda.Tako da u danu za glasanje, apsolutno sa ponosom ću podržati predloge ovih sporazuma, jer je ovo nešto što jasno pokazuje našu želju i borbu za budućnost ove države, za budućnost naše dece, a pre svega, kažem ponosim se, jer sutradan kao roditelj tri deteta imaću svojoj deci šta da pričam, kako sam se kao narodni poslanik zajedno sa mojim uvaženim kolegama ovde borio da oni imaju tu sigurniju i bolju budućnost kako bi i oni sutradan mogli tim istim koracima da nastave. Hvala. Zahvaljujem se narodnom poslaniku, Zoranu Tomiću.Reč ima narodni poslanik Dejan Kesar. Poštovana predsedavajuća, dame i gospodo narodni poslanici, cenjena ministarka sa saradnicom, poštovani građani Srbije, jedan od sporazuma koje danas pred nama narodnim poslanicima u domu Narodne skupštine jeste i predlog zakona, odnosno Predlog zakona o potvrđivanju amandmana na Montrealski protokol.Sam Montrealski protokol predstavlja deo jedne mnogo značajnije teme, a to je tema zaštite životne sredine. Tema koja je postala vrlo aktuelna u poslednje vreme zahvaljujući naporima Vlade Republike Srbije, nadležnog Ministarstva za zaštitu životne sredine, a ono što je najvažnije predsednika Aleksandra Vučića da Srbiju učinimo zdravijom i ekološki prihvatljivijom zemljom.Skoro sve evropske države temu zaštite životne sredine stavljaju opravdano na prvo mesto. Zaista smatram da Srbija ide za evropskim državama, da idemo u dobrom pravcu i da zaista preduzimamo sve neophodne radnje kako bi Srbiju učinili i zdravijom i efikasnijom. Prepoznali smo probleme sa kojima se Srbija suočava u domenu zaštite životne sredine i želimo da ih rešimo na najbolji način, a sve u interesu građana Republike Srbije.Kada

i mi svi kao pojedinci moramo da budemo svesni da svakom svojom radnjom možemo da utičemo da ta tema zaštite životne sredine bude još bolja i da Srbija bude još čistija i bude još zdravija. Svakako kao i svi problemi i tema zaštite životne sredine ima određene probleme sa kojima, odnosno koje mora da rešava uz pomoć države, koja mora da rešava uz pomoć nadležnih državnih institucija, odnosno nadležnog Ministarstva za zaštitu životne sredine.Zaista smatram da kada je Vlada Republike Srbije, odnosno premijerka Brnabić, temu zaštite životne sredine stavila na visoko mesto osnovnih prioriteta buduće Vlade i Ministarstvo za zaštitu životne sredine zajedno sa vama ministarka ispunjava sve ona očekivanja koje je istakla premijerka Brnabić u svom ekspozeu.Želeo bih da istaknem jedan primer, kada se vozite auto-putem od Beograda ka Nišu na jednoj svetlosnoj signalizaciji puteva Srbije stoji tekst, da koliko prirodi date ona vam toliko vraća. Zaista se slažem sa tim i zaista smatram da smo mi kao država od 2012. godine prepoznali stvari i da zajedno idemo u dobrom pravcu, a to jeste da Srbiju učinimo boljom u domenu zaštite životne sredine.Isto tako verujem da se po pitanju rešavanja suštinskih problema krećemo u dobrom smeru i to pokazuju sve one stvari koje Ministarstvo radi na terenu i taj rad na terenu je ključan i taj rad na terenu prepoznaju građani Srbije.Ukoliko imate problem u državi, bez obzira da li je on u sektoru bezbednosti, sektoru poljoprivrede, sektoru zaštite životne sredine, ne možete da sedite u kabinetu Ministarstva i da pravite određene strategije, već morate da odete na teren, morate da sagledate taj problem i i zajedno sa građanima i zajedno sa svojim saradnicima da preduzmete mere u cilju rešavanja tih problema.Današnje Ministarstvo u zaštitu životne sredine te stvari radi na terenu. Rešili su problem deponije Stanjevina koje čeka svoje rešenje nekoliko desetina godina. Ono što predstavlja takođe veliki problem jeste i zagađenje vazduha i Ministarstvo je zajedno sa više lokalnih samouprava pokrenulo pitanje rešavanje višedecenijskih problema. Pravi primer toga jeste i poseta ministarke u Valjevu u kome je definisan postupak rekonstrukcije postojeće gradske toplane koja će nakon zamene velikog kotla buduće koristiti umesto mazuta, ekološki prihvatljivi gas.Takođe, doneta je odluka da se na teritoriji grada Bora zaštiti, odnosno zasadi preko 2.000 stabala crnog bora i time će se direktno uticati na zdraviji vazduh. Takođe, Ministarstvo, a tu takođe mislim i na Vladu Republike Srbije koja sprovodi politiku jeste, pre svega, zaštita životne sredine u lokalnim samoupravama, a ono što je najvažnije jeste uklanjanje smetlišta i deponija.Ali, ono što je velika razlika u odnosu na 2012. godinu, što mi te deponije ne uklanjamo onako kao je radio bivši ministar, Oliver Dulić, tada ministra za ekologiju u vreme vladavine DS i premijera Mirka Cvetkovića. Oni su tada deponije čistili samo da bi očistili budžet Republike Srbije i tada su pod nazivom „Očistimo Srbiju“, očistili skoro milion evra koji je bio namenjen za čišćenje deponija. svakako danas ne radimo, mi to radimo u postupcima koji su vrlo transparentni i koji su usmereni da Srbiju stave na visoko mesto kada govorimo o zaštiti životne sredine.Ono sredine.Ono što je mnogo značajnije za nas koji sedimo u Narodnoj skupštini Republike Srbije i za nas koji se trudimo da svakodnevno radimo na dobrim, odnosno da debatujemo, razgovaramo o dobrim zakonskim predlozima i da se suočavamo i sa onim i sa onim činjenicama sa kojima se možda u određenom domenu ne slažemo, jeste da se u poslednje vreme suočavamo sa sve više zelenih pokreta, ali čije aspiracije nisu samo vezane za zaštitu životne sredine.Predstavnici bivšeg režima, znajući da ta politika koju oni danas zastupaju ne može da prođe ni među građanima Republike Srbije, a čak ni među onima koji su glasali za njih do 2012. godine, oni su se dosetili da na jedan perfidan način uđu među stanovništvo Republike Srbije i da dobiju neophodne glasove kako bi ušli u određene institucije. To su uradili tako što su, opet kažem, na jedan perfidan način osnovali određene zelene pokrete, finansirali određene zelene pokrete kako bi sprovodili njihovu politiku na terenu.Fascinantno je kako se u isto vreme dešavaju protesti u kojima su jedini zahtevi isti oni koji se mogu čuti iz usta opozicionih lidera. I, kada govorimo o zelenim pokretima, tu je predsednik Aleksandar Vučić rekao da ćemo se mi u budućnosti susretati sa problemom zelenog džihada. To zaista jeste, jer vas će ucenjivati i preko zelenih pokreta za sve one stvari koje vi sprovodite tada u svojoj državi i koje ne odgovaraju tzv. zelenim pokretima.Već pokretima.Već godinu dana mi se susrećemo sa različitim pozivima da se izađe na ulicu i da se tobože brani zaštita životne sredine i da se na tim istim protestima iznose isključivo politički stavovi. Ti politički stavovi jesu usmereni na rušenje Aleksandra Vučića i svega onoga što je protiv SNS i svega onoga što mi dobro radimo u svim institucijama, pa i u domu Narodne skupštine.Znate, kada određeni opozicionari govore da oni nemaju veze sa zelenim pokretima, da nemaju veze sa tzv. zelenim džihadom, podsetio bih vas da se u međustranačkom dijalogu u domu Narodne skupštine jedan od pokreta koji se ranije nazivao „Žuta patka“, a danas „Ne davimo Beograd“ nalazi na istom koloseku gde sve stranke pod pokroviteljstvom Dragana Đilasa razgovaraju sa evroparlamentarcima. Nije to ništa čudno, sve te stranke ne žele da pričaju sa legitimno izabranim predstavnicima svog naroda, ne žele da pričaju sa onim strankama koje učestvuju na koloseku bez evro predstavnika, zato što su oni to tako navikli i zato što verovatno očekuju da ih na političku scenu dovedu evroparlamentarci, da ih dovedu ljudi iz Brisela i Strazbura, a ne da ih dovedu građani Republike Srbije.Pravi primer toga jeste poseta, današnja poseta gospodina Zelenovića i gospodina Dobrice Veselinovića iz pokreta Ne davimo Beograd, u Briselu, i dokaz tome jeste i ova fotografija gde su se oni zajedno slikali ispred Evropskog parlamenta gde su gospoda umesto da se zalažu za zaštitu životne sredine otišli da govore o onim problemima sa kojima se mi suočavamo u Republici Srbiji.Ja bih želeo da pitam gospodina Dobricu Veselinovića, najpoznatijeg volontera na teritoriji Balkana, koji ima nekoliko stanova, koji ima čak i svoj poseban fond ili kako se on naziva, ja mislim da je fond ili je institut preko kojih on gospodin Zelenović i ostali zaštitnici životne sredine prikupljaju pare, pa su se gospodin Zelenović, gospodin ovde sa leve strane, koji je ranije već išao u evropski parlament i tužio Republiku Srbiju i Aleksandra Vučića kako je sve loše u Srbiji, u Srbiji, a SNS i Aleksandar Vučić mu dali cenzus od 3% da može da uđe u ovaj parlament. Ali, znate šta njega neće ni građani Srbije zato što ga neće ni građani njegovog Šapca pošto vrlo dobro znaju šta je radio u Šapcu, a gospodin sa desne strane, najpoznatiji volonter u Republici Srbiji gospodin Dobrica

da meni više izgledaju na neka preduzeća koja žele da prevare građane. Oni stalno menjaju svoja imana. Znate, to vam je isto kao sa određenim prevarama kada stalno menjate iz godine u godinu imena preduzeća. Znate zašto menjaju preduzeća, odnosno zašto menjaju i gazdu i zašto menjaju ime preduzeća? Zato što znaju za koju su se stvar zalagali u prethodnim godinama,

je pričala o tome da se „Beograd na vodi nikada neće izgraditi“ i da će od „Beograda na vodi“ ostati samo jedna maketa. Ja bih želeo, evo da pozovem i gospodina Dobricu Veselinovića i Lazovića i Zelenovića, da jedan dan zajedno prošetamo, zato što ja dolazim sa opštine Savski Venac, da odemo zajedno da prošetamo promenadom, pa da vidimo sve one zgrade i da opipamo da li je to od gipsa ili je to od betona.Vi danas imate na potezu savskog amfiteatra „Beograd na vodi“ koji predstavlja centar društvenih i poslovnih aktivnosti, gde će uskoro biti završena najviša zgrada u Beogradu, a oni su pričali o tome kako to nije dobro. Na potezu savskog amfiteatra ste imali miševe, pacove, nalazili ste igle, nalazili ste polomljene flaše, ljudi su tu svašta radili.Pa, taj deo Beograda je sad jedan od najmodernijih delova Beograda. Ljudima neposredno pored „Beograda na vodi“ je cena kvadrata skočila za nekoliko stotina evra, i oni nama pričaju o zaštiti životne sredine, a onda shvatite da u tim udruženjima stoje, odnosno sede samo ljudi koji žele da ostvare sopstveni profit, ali da nigde ne rade.Pa, gde gospodin Veselinović ima jedno prijavljeno formalno, odnosno gde ima formalno radno mesto? Nema ga nigde. I, onda oni pričaju o tome kako se oni zalažu za zaštitu životne sredine.Imali smo mi pre do 10, 15 dana, imali smo problem sa deponijom i to nismo krili. Taj problem deponije je star 30, 40 godina,

a nakon te Vinče, Viola fon Kramon ode na N1 televiziju Dragana Šolaka i direktno se zalaže za nezavisnost Kosova i onda kada vidite u paketu Dragan Đilas, Dobrica Veselinović, razgovori sa evroparlamentarcima Viola fon Kramon, pa šta vam to govori?To stavimo znak jednakosti i znamo da se radi protiv Srbije. znači, sve ćemo da uradimo, da radimo protiv Aleksandra Vučića, da radimo protiv Srbije, da radimo protiv Vlade, da radimo protiv resornog ministarstva. Pa, kako se niste setili do 2012. godine da upirete prstom u sve probleme koji se nalaze u Srbiji u domenu zaštite životne sredine. Niste, jer vas to nije zanimalo.Danas vas zanima da vas dovedu evroparlamentarci, danas vas zanima da Viola fon Kramon, u Srbiji se zalaže za nezavisnost Kosova, danas vas zanima da vi dođete na vlast bez volje građana Republike Srbije.Mi svi ovde koji smo u Narodnoj Skupštini ćemo marljivo raditi na tome da usvajamo sve zakonske predloge i druge podzakonske akte koji su u interesu građana Srbije, ali ove ljude koji su danas u Briselu, dok mi ovde radimo za interese građana Srbije, oni verovatno sede u nekom restoranu i dogovaraju akcije koje će da rade, pošto pozivaju na buduće proteste 11, 12. i 13. već ne znam kada, ali moraju da znaju da je takav protest bio održan i 4. septembra.Ja bih želeo samo da ovo kamera zumira, 4. septembra su održani protesti, tzv. ekološki i

I zato bih želeo opet da kažem, pošto ste protiv svog naroda, radilii do 2012. godine, i pošto ste za određene odluke i Vlade sazivali po nalogu stranih ambasada i taj isti dnevni red nosili u strane ambasade, zaista vas molim da ukoliko poštujete građane Republike Srbije, ne idete u Brisel da kukate protiv Aleksandra Vučića, i SNS, i građana Republike Srbije, nego dajte da sednemo ovde i kao ozbiljni politički činioci razgovaramo, ali mislim da ni ti razgovori neće da vam pomognu, jer vi danas ne možete da pređete ni 3% koliko je potrebno za ulazak u Narodnu skupštinu.Zašto? Zato što građani ne vole prevarante, građani ne vole ljude koji više vole strance od svoje zemlje, i zato što građani vide u kom pravcu ide Srbija, a to je pravac prosperiteta i sigurnije budućnosti. Hvala.

Hvala predsedavajuća. Uvažena ministarka sa saradnicima, uvažene kolege i koleginice narodni poslanici, ja ću govoriti o Zakonu o potvrđivanju amandmana na Montrealski protokol, o supstancama koje oštećuje ozonski omotač. Čovečanstvo usled ubrzanog tehnološkog razvoja, industrijskog napretka, forsiranjem potrošnje kao glavnog pokretača svetske privrede, sa jedne strane je poboljšalo ljudski život, učinilo ga lepšim i lakšim, ali paralelno sa tim, narušeni su zakoni prirode, poremećena životna sredina i povećan štetni uticaj na nju.

na biljni i životinjski svet, na zdravlje i živote ljudi.Iz tih razloga se u prošlosti donošene različite konvencije, sporazumi i dogovori, a sve sa ciljem sprečavanja i eliminisanja uzroka, štetnog uticaja na životnu sredinu. Primer za to je Bečka konvencija, o zaštiti ozonskog omotača iz 1985. godine,

ova Konvencija nije predviđala nikakve kontrolne mehanizme, usvojen je Montrealski protokol koji predviđa obavezu smanjenja proizvodnje i potrošnje supstanci, koje oštećuju ozonski omotač,

Montrealski protokol se pokazao kao veoma uspešan dokument iz oblasti zaštitne životne sredine, na sastanku u Uruandi 2016. godine, usvojen je Kigali amandman kojim se uvodi kontrola HFC supstanci, na isti način kao i za supstance koje oštećuju ozonski omotač.Tim amandmanom se fluor-ugljovodonici uvode u Montrealski protokol, čime se definiše i smanjenje proizvodnje i potrošnje ovih supstanci.Fluor- ugljovodonici su gasovi koji se koriste kao zamena za supstance koje oštećuju ozonski omotač. Ovi gasovi ne oštećuju ozonski sloj, ali imaju efekat staklene bašte i imaju veliki uticaj na klimatske promene čije su posledice, poput požara, poplava i slično, sve češće u zadnje vreme.Republika Srbija kao mala, ali odgovorna država je potvrdila sva četiri amandmana Montrealskog protokola, a potvrđivanjem Kigali amandmana nastavlja svoje delovanje u cilju očuvanja ozonskog omotača.Montrealski protokol je postepenom zamenom supstanci koje oštećuju ozonski omotač doprineo procesu oporavka omotača koji upija ultraljubičaste zrake koja sa sunca stižu na zemlju.Dakle, ozonski omotač je filter koji upija štetne ultraljubičaste zrake, koji kada bi stigli na zemlju uništili bi genetički materijal i onemogućili bi fotosintezu, što ubi ubilo biljni i životinjski svet. Iz ovoga jasno proizilazi značaj i važnost ozonskog omotača i još više značaj i važnost aktivnosti vezane za njegovo očuvanje.Naša država kao potpisnica Montrealskog protokola uspešno je implementirala sve ugovore i ispunila sve obaveze iz protokola.U

gasovima.Benefiti od Montrealskog protokola za zemlje potpisnice pored doprinosa očuvanju ozonskog omotača su brojne, od pristupa izvorima finansiranja za razno-razne projekte iz ove oblasti, preko tehničke saradnje i transfera tehnologija, razvojnih mogućnosti, kao i podrške za institucionalno jačanje i fleksibilnost u sprovođenju obaveza i implementacije planiranih aktivnosti.Ovaj sporazum je samo jedan u nizu usvojenih zakona u ovom sazivu Skupštine. Podsećam da smo nedavno usvojili Zakon o zaštiti prirode, pre toga Zakon o klimatskim promenama, Zakon o energetici, Zakon o obnovljivim izvorima energije, a svi oni imaju za cilj zaštitu i očuvanje životne sredine.Takođe, osvrnula bih se na još jedan veoma važan sporazum koji danas imamo na dnevnom redu, a koji se odnosi na projektni zajam između Saveta Evrope i Republike Srbije. Ovaj zajam jeste investicija, a ne trošak, jer će se sredstva iskoristiti za izgradnju smeštajnih kapaciteta za studente u Beogradu i Nišu.Kao neko ko dolazi sa juga Srbije i kao student niškog Univerziteta, jer je Niš administrativni centar južne i jugoistočne Srbije, smatram da je izgradnja smeštajnih kapaciteta za studente niškog Univerziteta od velikog značaja za studente iz tog dela Srbije. Ovo još više iz razloga što su roditelji studenata iz tog dela Srbije lošijeg materijalnog položaja, pa će proširenje smeštajnih kapaciteta u studentskim domovima dati mogućnost mnogim studentima lošijeg materijalnog stanja da reše problem smeštaja na kvalitetan način po pristupačnoj ceni.Ulaganje u studentski smeštaj je ulaganje u obrazovanje, a ulaganje u obrazovanje jeste investicija u bolju i lepšu budućnost jedne zemlje.Svi dobro znamo mudru izreku koja kaže – ako hoćete da jednu zemlju urnišete, onda joj uništite obrazovanje, a ako hoćete da jednu zemlju podignete, onda investirajte u njeno obrazovanje.Na kraju, u danu za glasanje, kao i moje kolege iz poslaničke grupe Aleksandar Vučić – za našu decu, podržaću predloge koje imamo danas na dnevnom redu.Hvala. Zahvaljujem.Pošto na listama poslaničkih grupa nema prijavljenih za reč, pre zaključivanja zajedničkog načelnog jedinstvenog pretresa, pitam da li žele reč predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa ili još neko ko nije iskoristio svoje pravo iz člana 96. Poslovnika?

na dnevnom redu izuzetno važne sporazume. Kao što ste i videli, pre svega, dva su izuzetno važna iz oblasti vojne saradnje Republike Srbije sa Vladom Kraljevine Maroka i Republike Srbije sa Vladom Savezne Republike Nemačke.Takođe ono što je od izuzetne važnosti za Republiku Srbiju jeste i ratifikacija Ugovora o zajmu kada govorimo o novim ulaganjima i proširenju kapaciteta studentskih domova širom Srbije, s obzirom na neophodnost proširenja tih kapaciteta kada se pogleda broj slobodnih i kapaciteta u odnosu na broj prijavljenih, ratifikacija Ugovora o zajmu sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj i Republikom Srbijom u visini od 32 miliona evra.Svakako, puno vas se osvrnulo i na Montrealski protokol, na koji bi ja i posebno obratila pažnju, s obzirom na resor koji vodim. Pre svega, da vam se zahvalim još jednom na iscrpnim komentarima, sugestijama i na tome što ste razumeli važnost zaštite životne sredine, a i Montrealskog protokola.Kada govorimo o njemu, moram ponovo da naglasim da je to veoma uspešan međunarodni dokument iz oblasti zaštite životne sredine i da je dao izuzetno dobre rezultate po pitanjima obnavljanja ozonskog omotača.Jedan od najvažnijih globalnih problema koji je svakako i kod nas prisutan jeste problem i borba sa klimatskim promenama. U martu ove godine ste usvojili Zakon o klimatskim promenama, što je takođe učinilo jedan iskorak kada pričamo o zaštiti životne sredine.Mogu da vam najavim da ćemo mi u narednim danima formirati i nacionalni savet za klimatske promene, izuzetno važno telo pri Vladi koje će se i baviti ovim pitanjem. To je, naravno, bilo predviđeno i Zakonom o klimatskim promenama i to je ono što je novina i što će se dogoditi u narednim danima i u narednih pet godina će se baviti ovo telo tim nacionalni savet su uključene sve zainteresovane strane. Dakle, jedan transparentan pristup, uz poštovanje struke i njihovo prisustvo prisustvo u savetu. Takođe smo obuhvatili i nevladin sektor i eksperte i zajedno ćemo napraviti određene rezultate, iskreno se nadam.Glavni problem sa klimatskim posledicama svakako jeste što se oni ispoljavaju odloženo i mi sada osećamo mi sada osećamo klimatske promene koje su rezultirale na osnovu poslednjih 50 godina i zato je mnogo važno šta ćemo raditi danas, da ne bi neke buduće generacije osećale slične i posledice sa kojima se mi susrećemo. Zbog toga mi radimo više nego ikada u oblasti zaštite životne sredine.Moram da iskoristim priliku da još jednom istaknem da ministarstvo intenzivno radi kada govorimo o borbi sa aerozagađenjem. Takođe isto brinemo o zagađenju vode i zemljišta i podjednako se trudimo da i svest ljudi vezano za značaj ove teme.40/3 GD/CGKada govorimo o aerozagađenju, takođe moram da naglasim da izrađujemo program zaštite vazduha sa akcionim planom koji će definisati ciljeve i mere kada je reč o kvalitetu vazduha. To se po prvi put događa i svakako će pružiti i osnov za za dalji razvoj usvajanja tih podzakonskih akata i nastavak primene evropskog zakonodavstva u oblasti zaštite vazduha.Konferencija će se održati u petak, na na kojoj će se i predložiti neke od mera za nacionalni plan, odnosno Akcioni plan za zaštitu vazduha na teritoriji Republike Srbije.Takođe, Srbije.Takođe, u mesecu septembru sprovodimo i veliku akciju u 43 jedinice lokalne samouprave, a možda nam se još neke jedinice lokalne samouprave priključe, a to je svakako čišćenje divljih deponija i smetlišta širom čitave zemlje. Po nekoj proceni, ima oko 3,5 hiljade takvih deponija, mi ćemo u septembru očistiti 500. Dakle, svakako da ćemo svi zajedno da se trudimo da to očistimo zarad budućnosti novih generacija koje dolaze.Ja se trudim da im danas sa ovog mesta skrenem pažnju, predsednicima opština i nadležnim organima u jedinicama lokalne samouprave, da te lokacije koje očistimo svakako i sačuvamo. To je ono što je zadatak svih nas i nadam se da će mnogi građani kojima su te lokacije i velika smetnja, prijavljivati neodgovorne pojedince i da ćemo se zajedno boriti za čistiju budućnost.Potvrđivanje ovog amandmana, da se vratim na Montrealski protokol, je značajno, pošto kontrolom potrošnje i upotrebom fluorovanih gasova sa efektom staklene bašte ćemo dati doprinos sprovođenju Pariskog sporazuma, odnosno smanjenju emisija gasova i globalnog porasta temperature.Uzimajući u obzir da bi usvajanjem ovog amandmana bili korak bliže ostvarenju cilja koji će svakako uticati na zaštitu životne sredine i budućnost svih građana, zahvaljujem vam se još jednom na raspravi i nadam se da ćete u danu za glasanje usvojiti sve ove predloge zakona koji su danas bili na na dnevnom redu, uključujući, naravno, i Montrealski protokol. Hvala vam. Zahvaljujem.Zaključujem zajednički jedinstveni pretres o predlozima zakona iz tačaka od 2. do 7. tačke dnevnog reda.Sa radom nastavljamo sutra u 10.00 Hvala